godini.Poštovan dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda potrebno je da utvrdimo kvorum.Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika, kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Molim sve narodne poslanike da ubace identifikacione kartice u poslaničke jedinice.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da su u sali prisutna 174 narodna poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i postoje uslovi za odlučivanje.Prelazimo

kojima se uređuje zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o zajedničkim lokacijama na graničnim prelazima, u celini.Molim narodne poslanike da glasaju.Zaključujem glasanje: ukupno – 177, za – 176, nije glasao jedan.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o graničnim prelazima, u celini.Molim narodne poslanike da glasaju.Zaključujem glasanje: ukupno – 179, za – 179.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju o vojnoj saradnji između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo odbrane i Vlade Arapske Republike Egipat koju predstavlja Ministarstvo odbrane, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaključujem glasanje: ukupno – 179, za – 178, nije glasao jedan.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o pograničnom saobraćaju, u

zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Austrije o saradnji u oblasti zaštite od katastrofa, u celini.Zaključujem glasanje: ukupno – 179, za – 179.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.Dame i gospodo narodni poslanici, pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem Treću sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.Sledeću sednicu održaćemo sledeće nedelje.Hvala svima. Hvala